Прошу заходити в зал, хто в кулуарах. Будь ласка, заходимо в зал. Прошу приготуватись до реєстрації.

Колеги, чи можемо проводити реєстрацію? Всі вже зайшли в зал? Будь ласка, прошу зайняти робочі місця. Прошу приготуватись до реєстрації.

Отже, колеги, прошу приготуватись до реєстрації. І прошу зареєструватись. Будь ласка, реєструємось, колеги. Прошу провести реєстрацію. 375 депутатів зареєстровано. Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги! Перед тим, як перейти до наступного питання порядку денного, хочу вас повідомити, що в Апарат Верховної Ради надійшов проект постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону про ринок електричної енергії України (4493, 4493-П1 і 4493-П2) Згідно Регламенту, коли ця постанова подається комітетом, вона має бути невідкладно поставлена на розгляд Верховної Ради України. Хочу вам нагадати, коли ми прийняли Закон про ринок електричної енергії України, ряд депутатів подали проекти постанов про скасування рішення Верховної Ради. І таким чином ці проекти постанови унеможливили підписання даного закону, який, як ви знаєте, був однією з вимог Європейського Союзу і який дуже довго чекали і в залі для прийняття рішення. Для того, щоб мати можливість підписати Закон про ринок електричної енергії України, ми маємо ці постанови розглянути. І я, колеги, прошу вас, щоб ми їхній розгляд провели за скороченою процедурою. У нас попереду стоять дуже важливі законопроекти, які стосуються і питань держслужби в органах місцевого самоврядування. І я дуже прошу всіх народних депутатів, які є в залі, підтримати розгляд цих постанов за скороченою процедурою. Чи є розуміння залу? Є розуміння, так? Давайте сконцентруємося і займемо робочі місця. Колеги, зараз буде голосування, я дуже прошу всіх зайняти робочі міста і приготуватись до голосування. Голови фракцій, я прошу змобілізувати особовий склад фракцій. І я ставлю на голосування пропозицію, щоб проекти Постанов про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону про ринок електричної енергії України 4493-П1 і 4493-П2) ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу підтримати і прошу проголосувати, Колеги, я перепрошую, мені сказали, що немає необхідності голосувати, вони розглядаються тільки за скороченою процедурою. Дякую за поправку. Дякую за пораду. Отже, словом, переходимо до розгляду законопроектів. І я запрошую до доповіді першим Власенка Сергія Володимировича, потім – Рябчин. Будь ласка, Сергій Володимирович, прошу. Дякую, Андрію Володимировичу, за те, що поставили невідкладно, коли в залі практично немає людей, незважаючи на те, що зареєструвалося 375 карток. Я хочу зазначити, що ми всі пам'ятаємо, як приймався цей Закон про ринок електроенергії. Я хочу говорити про дві складових цього закону: перше – про сутнісну складову і друге – про ту процедуру, в якій вона приймалася. Насправді, з точки зору сутнісної складової, абсолютно корупційний закон, який повністю руйнує існуючий ринок електроенергії, який надає можливість розподіляти дешеву електричну енергію і скеровувати її для використання на підприємствах і він також надає можливість більш дорогу електроенергію з ТЕЦ віддавати українським громадянам, підвищуючи абсолютно шалено тарифи. Тому, на наш погляд, на погляд фракції "Батьківщина", яка була, до речі, єдиною фракцією, яка стовідсотково не голосувала за цей закон. На наш погляд, цей закон повністю відновлює всі ті схеми, всі ті технології, які застосовуються на ринку газових тарифів. Відтак, нічим він не відрізняється від тих схем, які застосовуються на ринку газових тарифів, а, відтак, він буде мати ті самі наслідки, абсолютне безпідставне підвищення для українських громадян тарифів на електроенергію. Це мова щодо змісту, основного змісту цього закону. До речі, цим законом також вводяться абсолютно аналогічні абонентські плати на приєднання до електромереж, по яких були скандали, аналогічні скандали були по оплаті за приєднання до газових мереж. Це щодо форми. Щодо суті. Під час розгляду цього законопроекту в повторному другому читанні права нашого колеги Олексія Рябчина були брутально порушені принаймні його права, очевидно, були порушені, він як автор низки поправок вимагав від головуючого поставити ті поправки на голосування, надати йому можливість висловитися з цих поправок. Але він був позбавлений цієї можливості, що абсолютно чітко не відповідає вимогам українського Регламенту… Дякую. Пан Олексій Рябчин неодноразово робив такі заяви як з місця, так і він підходив на трибуну до головуючого з вимогами дотримуватись Регламенту під час розгляду цього законопроекту. Регламент дотримано не було, тому ми вимагаємо зараз… ми просимо зараз, звертаємося до зали, до всіх для кого не байдужа доля громадян підтримати ці постанови і визнати незаконним голосування по цьому законопроекту. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. До слова запрошується народний депутат України Рябчин Олексій Михайлович, Рябчин Олексій, фракція "Батьківщина", Донеччина. Я погоджуюсь з попереднім виступаючим і хочу відокремити політичну позицію фракції "Батьківщина" від персональної позиції члена Комітету з ПЕК, якого права брутально порушені головуючим на засіданні, який позбавив мене ви зазначили, що маєте проводити консультації з фракціями і після чого, ви прийняли рішення перервати процедуру другого повторного читання і перейти безпосередньо до голосування. Коли я побачив це, керуючись 29 статтею Регламенту, під час засідання я до вас звернувся з зауваженням про допущені порушення. До того ж, я двічі до вас підходив, що засвідчує запис, і звертався, що я хочу доповісти свої правки. Ви це зауваження залишили без уваги. В стенограмі є мій вигук і про додаткову таблицю, в якій були мої та інших колег правки. Якщо казати про професійну якість пророблених мною правок, то 40 відсотків з більш, ніж 100 правок були враховані комітетом, це значить, що я і моя команда дуже ґрунтовно працювали над цим законопроектом. І ті правки, які не було в мене можливості донести, наприклад, одна з них стосується збереження на перехідний період регульованого тарифоутворення для електротранспорту. Для людей я просто скажу, тому що люди не розбираються, що таке Регламент, що таке регуляція. Так ось, із-за того, що пан головуючий не дав мені можливості донести цю правку, у вас буде підвищення ціни на тролейбуси і трамваї, тому що ця ціна не буде регульованою. Тобто із-за того, що пан спікер мені не дав особисто представити цю правку для моїх шановних колег, які підходили і підтримували її, колега Тарас Пастух підходив і підтримував, навіть віце-прем'єр Зубко підтримував, а мені не дали цю можливість донести. До того ж, мій колега народний депутат Підлісецький у інтерв'ю зауважив, що я єдиний із "Самопомочі" голосував за прийняття законопроекту про ринок електроенергії, решта голосували проти, бо була значною мірою порушена процедура розгляду та голосування. Тобто ви бачите навіть політичні наслідки ваших вчинків діяльності і бездіяльності. Питання було 20 хвилин почекати, дати можливість депутатам, які працювали, донести власну позицію, потім поставити на голосування і ми б не витрачали… Будь ласка, 30 секунд. ви не бачите кнопкодавства, ви порушуєте домовленості, що фракції не вішають жодних банерів (добре, що він вже був знятий). Ви не є спікером трьох фракцій і не можете робити речі, які не узгоджуються з Регламентом, ви – перший серед рівних. І процедурою прийняття законопроекту про ринок електроенергії було пробито було пробито чергове дно українському парламентаризму. Тому прошу підтримати мою постанову про скасування і повторне друге читання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Оскільки до мене було звернення, я хочу вас повідомити, що рішення про перехід до голосування приймалося залом Верховної Ради України за процедурою, передбаченою Регламентом про одноразове відхилення від процедури. Це для розуміння. Наступне хочу вам повідомити, що кожен раз, коли в мене є інформація про кнопкодавство, я ставлю на переголосування це рішення, коли є така інформація. І ще одне, скажу молодим депутатам: не розповідайте мені про дно парламенту. Я тут був багато років і під час Харківських угод, і під час прийняття багатьох законів, коли наших колег тут калічили, відстоюючи свої права, і я був серед них. І тому не розповідайте мені про дно парламенту. Те, як сьогодні працює парламент, це є європейська практика, коли всі рішення приймаються залом, коли нема заламування депутатів і коли немає ніякого впливу: ні фізичного, ні морально-психологічного – на парламент. Ви очевидно забули зовсім нашу недавню історію і не говоріть про дно парламенту. Дякую вам. Я запрошую до виступу, співдоповіді першого заступника голови Комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України Пинзеника Павла Васильовича. У залі появився третій співавтор Михайло Головко, я запрошую його до доповіді. Будь ласка.

Шановні депутати, до вашої уваги прошу поставити питання про проект Постанови Верховної Ради про скасування рішення Верховної Ради від 13 квітня 2017 року про закон, прийнятий в другому читанні: Закон про ринок електроенергії в Україні (номер 4493). Хочу нагадати це так званий славнозвісний закон, який тепер вводить поняття "інститут посередників-трейдерів", які будуть мати змогу напряму заключати договори з виробниками електроенергії, які будуть за таким принципом постачати електроенергію тепер для населення в рази дорожче. Звісно, що дешева електроенергії, атомна електроенергія піде для приближених осіб до влади, піде на їхні підприємства, піде на експорт за кордон, а українці платитимуть дорогу електроенергію, яка виробляється на теплоелектростанціях. Звісно, що така норма просто знищить нас як державу і конкурента на європейських ринках і, звісно, вже в черговий раз доведе до зубожіння простих українців. Тому за цей законопроект ми не голосували, але хочу все ж таки наголосити на самій процедурі прийняття цього законопроекту: було порушено багато норм як і Регламенту, і Конституції України, в тому числі 119 статтю Регламенту. І у зв'язку з тим, що 78 поправок, які ставилися на голосування не обговорювалися, а це є пряме порушення норм Регламенту і вважається, що цей законопроект прийнятий з порушеннями. В тому числі були зафіксовані факти кнопкодавства, звісно, що цей законопроект, який голосувався спільно і

Співдоповідь: Пинзеник Павло Васильович від комітету. Шановний Голово! Шановні колеги! Комітет на засіданні 15 травня 2017 року розглянув три проекти Постанови Верховної Ради України про скасування рішення Верховної Ради про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону "Про ринок електричної енергії України". Це реєстраційні номер 4493-П за авторства народних депутатів Соболєва, Власенка, 4493-П1 за авторства народного депутата Рябчина і 4493-П2 за авторства народних депутатів Левченка та Процедура скасування рішень Верховної Ради визначено положенням 48 статті Регламенту і, зокрема, передбачає звернення народного депутата України до головуючого на пленарному засіданні з заявою про порушення Регламенту, а в разі не вжиття головуючим відповідних заходів у дводенний строк подання письмової письмової заяви до Голови Верховної Ради із одночасним внесенням відповідного проекту постанови. Що стосується проекту постанови 4493, то комітет зазначив, що і відповідно до стенограми пленарного засідання, під час розгляду пропозицій і поправок до проекту закону на пленарному засіданні народний депутат Соболєв неодноразово звертався до головуючого із зауваженням про порушення процедури розгляду пропозицій і правок. Також народні депутати України Соболєв та Власенко звернулися з відповідною письмовою заявою до Голови Верховної Ради, як це передбачено п'ятою частиною 48 статті Регламенту Верховної Ради України, і одночасно внести відповідний проект постанови про скасування рішення Верховної Ради про прийняття в другому читанні і в цілому проекту Закону про ринок електричної енергії України. Відповідний висновок комітетом постановлений. Що стосується постанови 4493-П1 за авторством народного депутата Рябчина. Народний депутат Рябчин був присутній на засіданні комітету 15 травня і під час розгляду внесеного ним проекту постанови повідомив, що він особисто підходив до головуючого на пленарному засіданні Верховної Ради Парубія Андрія Володимировича щодо порушення його прав як народного депутата… При розгляді законопроекту 4493 за розглядами… за словами народного депутата Рябчина ним було внесено біля ста пропозицій і поправок до законопроекту, зокрема щодо електричного транспорту, які увійшли до додаткової порівняльної таблиці. Проте головуючий на прохання трьох депутатських фракцій поставив на голосування зазначений проект закону у повторному другому читанні без розгляду пропозицій і поправок народного депутата Рябчина. Крім того, народний депутат Рябчин звернувся із відповідною письмовою заявою до Голови Верховної Ради та одночасно вніс на розгляд Верховної Ради проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради про прийняття у другому читанні і в цілому проекту Закону про ринок електричної енергії. Також відповідний висновок комітетом постановлено і народним депутатам надано на ознайомлення. Що стосується проекту Постанови за реєстраційним номером 4493-П2 за авторства народних депутатів Левченка і Головка.

внесли відповідний проект постанови, який був розглянутий комітетом. З цього приводу був постановлений відповідний висновок, який вам наданий. Просимо з приводу всіх трьох проектів постанов визначитися шляхом голосування. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Прошу провести запис: два – за, два – проти. Будь ласка.

того, що нібито Європа вимагає від нас ринку електричної енергії, що нібито всі будуть мати рівні умови у придбанні електричної енергії, цей закон зовсім про інше. Цей закон точно немає ніякого відношення до європейського ринку електроенергії. Європейський ринок електроенергії був запроваджений в Україні в 2000 році віце-прем'єром з питань паливно-енергетичного комплексу Юлією Тимошенко. І він ефективно працював в Україні до сьогоднішнього дня. І немає жодних підстав цей ринок змінювати. Замість цього нам пропонують абсолютно корупційний, абсолютно ручний, абсолютно вибірковий механізм, коли дешева електрична енергія, яка виробляється на атомних електростанціях і на гідроелектростанціях, буде передаватися на споживання виробничим виробничим об'єктам, а дорога електроенергія, яка виробляється на тепло... на ТЕЦ, буде передаватися громадянам України. Я ще раз підкреслюю, єдиним наслідком голосування за цей закон буде запровадження на ринку електроенергії механізмів аналогічних тим, які вже працюють на газовому ринку. І це буде мати наслідком єдину річ, а саме, підвищення тарифів абсолютно необґрунтоване, грабіжницьке, корупційне підвищення тарифів на електричну енергію так само, як зараз підвищується тарифи на газ, без будь-яких обмежень, без будь-яких обґрунтувань, лише тому, що хтось зможе викупити дешеву електроенергію і скерувати її на свої підприємства. Тому я ще раз закликаю цю залу підтримати будь-яку із постанов, запропонованих мною або колегами і визнати голосування по законопроекту про ринок електроенергії... скасувати це голосування не лише... не лише за змістом цього закону, а, виходячи із того, що були численні порушення, які, по суті, підтвердив перший заступник голови Регламентного комітету. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. До слова запрошується Романова Анна Анатолівна. Будь ласка. слово Левку Підлісецькому. Шановні колеги, шановні українці! Я би хотів звернути увагу на сам закон, оскільки сьогодні здебільшого говорили про нього, а не так про процедуру голосування. Щодо закону. Я вважаю абсолютно неприпустимим народним депутатам говорити абсолютну неправду, яка не відповідає дійсності, і зловживати регламентними нормами для досягнення неправильних цілей і збивання збивання правильних законів. Це є абсолютно ганебно і нечесно. Оскільки говорити, що в нас сьогодні працює ринок, який найкращий в Європі, це означає, що ця фракція підтримує всі дії, які провадить Вовк, оскільки він згідно сьогоднішньої моделі ринку самостійно може визначати ціну для кожного виробника електроенергії, для кожного покупця електроенергії, і визначати таку, яку він буде вважати доцільним. він буде мотивуватися, це вже інше питання. Тому наше завдання всіх – запровадити таку систему роботи і функціонування ринку електроенергії, де не окрема особа: сьогодні Вовк, завтра – Заєць, післязавтра ще хтось інший, – буде визначати, а коли ринок буде встановлювати. А тепер щодо ринку. Ми подивимося, звичайна практика, яка відбулася за останні місяці, ви знаєте, що Україна почала експортувати електроенергію в Молдову. Я не буду обговорювати, добре це чи недобре, але я скажу один факт: в Молдову експорт здійснюється компанією ДТЕК Ріната Ахметова, і вартість електроенергії, по якій продає ДТЕК в Молдову, 52 євроцентри. Вартість електроенергії, яка продається в Україні, на неконкурентному неконкурентному ринку, складає більше 70 євроцентрів. Оце і є відповідь тим горе-патріотам, які кажуть, що сьогоднішня модель краща. Ні, модель, коли є ринок і коли… ГОЛОВУЮЧИЙ. Тільки конкурентний ринок може забезпечити найбільш правильне ціноутворення і нижче ціноутворення для кожного громадянина і кожного споживача. Тому я прошу не піддаватися на такі заяви маніпулістичні і не підтримувати скасування закону, а закон підписати і запроваджувати нову модель ринку, яка буде працювати на споживачів. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам! Від Радикальної партії Андрій Лозовий. відповідальністю передаю слово лідеру Радикальної партії, голос якого чекають мільйони громадян. Олег Ляшко, Радикальна партія. Мені дивно чути від шановних колег з шановної фракції "Батьківщина", які на повному серйозі з цієї парламентської трибуни розказують, що сьогоднішній ринок енергетики, у нас все нормально, не треба нічого міняти. А те, що зробили, це погано. Дорогі, шановні, глибокоповажні колеги! Кожен українець, який щомісяця отримує тарифи, "драконівські" тарифи, може на власній кишені відчути, що насправді сьогодні на ринку енергетики суцільна корупція, ручне керування цим ринком, коли на ньому зароблять олігархи. І тому захищати олігархів, захищати цю корупцію на ринку, захищати НКРЕКП, яке встановлює "драконівські" тарифи, мені видається, що це є безвідповідально. Тому я звертаюсь до глибокошановних колег із шановної фракції "Батьківщина" припинити захищати нинішній склад НКРЕКП і можливість в ручному режимі олігархам набивати кишені за рахунок українців. Крім того, я звертаюсь до уряду. Ми місяць тому добилися, мільйони людей добилися скасування рішення НКРЕКП про встановлення абонплати за газові лічильники. Коли українці мали по року заплатити 28 мільярдів гривень у кишені Фірташа, Льовочкіна і Бойка, які до сьогодні бесплатно користуються газорозподільчими державними мережами і народними мережами. Адже переважна більшість газопроводів у селі люди побудували за свої гроші. Ми були на засіданні уряду Гройсмана. Уряд обіцяв прийняти рішення і повернути під державне управління державні газорозподільчі мережі. Досі цього не зроблено! Досі олігархи Фірташ, Льовочкін, Бойко обкрадають українців. Фракція Радикальної партії вимагає від уряду повернути під державне управління державні газові мережі. Від "Блоку Петра Порошенка" – Домбровський.

однієї політичної фракції, тому що Угоду про асоціацію з Європейським Союзом ми голосували у цій залі. І якщо комусь не лінь, візьміть відкрийте Угоду про асоціацію в частині енергетичної політики, де чітко чорним по білому написано, що Україна бере на себе зобов'язання гармонізувати законодавство, в тому числі в енергетичній сфері, де ми беремо на себе зобов'язання як члени Європейського Енергетичного Співтовариства створити ринкові інструменти, які діють сьогодні в Європейському Союзі. Теза друга. Законопроект про ринок електричної енергії розроблений спільно з нашими європейськими партнерами і відповідає всім нормам Третього енергетичного пакету Європейського Союзу. Я підкреслюю – всім. У нас є вся необхідна інформація і підтвердження, що голосування у Верховній Раді підтримала Європейська комісія, європейський… Тому я вважаю, от політичні інсинуації нам потрібно відкинути в сторону. Що стосується 2000 року. Ця модель була прогресивна в 2000 році. Пройшов час, пройшло 17 років, Європейський Союз прийняв Перший пакет енергетичний, Другий, Третій, зараз приймається Четвертий енергетичний пакет. Ми не маємо права жити в системі 2000 року, світ змінився і Україна повинна змінюватися. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Одна хвилина, Сергій Власенко і переходимо до голосування, колеги. Дякую, Андрію Володимировичу. В порядку репліки я хочу зазначити, що не треба плутати дві речі: не треба плутати ефективні нормальні механізми, які працюють в нормальних країнах, ну, зокрема, в Україні абсолютно точно запроваджена британська модель енергоринку; і не треба плутати українську корупцію, яка проїла ці всі механізми. І, звичайно ж, ті корупційні механізми, які є сьогодні, вони привнесені були в цей ринок штучно і вони створені лише тому, що вони створені діючою владою на сьогоднішній день. Але це точно не має ніякого відношення до самої моделі. Британська модель функціонування енергоринку є однією з найбільш ефективних. Британці нею користуються і у них все в порядку, тому що у них немає української корупції, тому що у них немає Вовка на чолі НКРЕКП, тому що у них приймаються рішення законні, а не свавільні, тому що рішення приймаються там не з офісу Прем'єр-міністра чи Букінгемського палацу, а приймаються рішення нормальні, обґрунтовані і для людей.

запроваджує механізми, які стимулюють корупцію, і не створюють ринкових механізмів. Давайте дочекаємося як було з Законом про ринок газу… Колеги, переходимо до прийняття рішення. Я послідовно поставлю всі три постанови і зал буде визначатись. Хочу вам нагадати, що ті, хто підтримують закон за постанови не голосують за жодну. Ті, що хочуть скасування закону, ну, голосують за будь-яку з тих постанов, щоб розуміли логіку голосування. Отже, я ставлю на голосування проект постанови 4493-П. Хто підтримує дану постанову, прошу проголосувати. 53. Постанова відхилена. Але потенціал є, потенціал є. Наступна 4493-П1. Хто підтримує дану постанову, прошу проголосувати,

За-43 Рішення не прийняте. Постанова 4493-П1 відхилена. І остання: 4493-П2 (постанова два). Хто підтримує дану постанову, прошу проголосувати.

За-42 Рішення не прийняте. Постанова 4493-П2 відхилена. Таким чином всі постанови відхилені і це відкриває шлях для підписання Закону про ринок електричної енергії в Україні, що я і зроблю відразу, як Апарат мені подасть даний законопроект. Колеги, наступний проект Постанови про проведення 24 травня 2017 року парламентських слухань на тему: "Стан реалізації засад антикорупційної політики в Україні" (6126). Згідно закону, ми повинні провести ці слухання до червня і тому нам вкрай важливо, не відтягуючи, прийняти це рішення, і я прошу підтримати розгляд даної постанови за скороченою процедурою, колеги. Прошу проголосувати, прошу підтримати, голосуємо, прошу підтримати колеги, прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. 16:39:04 За-125 Колеги, я ще раз поставлю. Хочу нагадати, в нас наступне питання дуже важливе є і хотілося б, щоб ми до нього підійшли змобілізованими. Колеги, прошу змобілізуватись, прошу підтримати, колеги, займіть місця робочі, розгляд проекту Постанови 6126 за скороченою процедурою. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Колеги, прошу підтримати, голосуємо,

За-164 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань запобігання і протидії корупції Соболєва Єгора Вікторовича, будь ласка. Парламент має оцінити і обговорити урядову доповідь про те, як виходить і як не виходить протидія корупції. Ми пропонуємо це зробити 24 травня, тобто в наступну середу. Всіх запрошую, нам справді потрібна хороша розмова про те, що робити з агенцією запобігання корупції, яка досі не перевірила жодної декларації жодного посадовця. Треба обговорити як захистити антикорупційне бюро і як створити антикорупційний суд. Будемо раді, якщо ви приймете це рішення і прийдете на самі слухання. Будь ласка, прошу провести запис: два – за, два проти.

Я прошу передати слово пану Шиньковичу народному депутату. Спасибі. Шановні колеги, безумовно, немає що обговорювати і потрібно підтримати проведення слухань, тому що це актуальна надзвичайно тема. Але я хотів би, користуючись нагодою, шановні колеги народні депутати, шановний пане головуючий, звернути нашу увагу, ми нашою групою, тут поруч колег, немає значення навіть хто, ми внесли пропозиції, внесли законопроект 6365, яким ми запропонували на час проведення антитерористичної операції розглядати порядок денний до повного завершення його, незалежно від того 18 це годин, 19 чи ні. Сьогодні стоять надзвичайно важливі законопроекти, а ми пройшли лише одну п'яту того, що планувалося сьогодні згідно порядку денного. Якщо на кордонах України, якщо в зоні антитерористичної операції наші вояки відстоюють Україну цілодобово, тому що там стріляють цілодобово, тому що країна потребує захисту цілодобово, а ми проходимо одну п'яту порядку денного і йдемо далі відпочивати до завтрашнього дня. Шановні колеги! Давайте мати совість і прошу всіх, прошу пане головуючий винести цей законопроект і підтримати, або долучити його до того комплексного, Дякую. На четвер цей законопроект буде включатись в порядок денний сесії, я сподіваюсь на максимальну мобілізацію, я дуже поважаю і поділяю вашу позицію. Дякую вам, але це має бути рішення залу.

відвертої розмови щодо нашої антикорупційної політики, щодо нашої антикорупційної боротьби. І перш за все ми з вами мусимо визнати наші помилки в цій боротьбі. Я впевнений, що той безвіз, котрий ми зараз святкуємо ці всі дні міг би з'явитися два роки тому в нашій країні, якщо б наш парламент, якщо б наша держава, взагалі, продемонстрували хоч якийсь результат в боротьбі з корупцією. Натомість ця дворічна затримка – це плата, поруч з тими мільярдами, котрі ми втрачаємо з бюджету, це плата за нашу корупцію. Але наша дискусія мусила піти саме у руслі визнання помилок боротьби з корупцією. Ми понастворювали, попередній склад, нинішній склад, понастворювали багато антикорупційних інституцій. Ми їх зараз модифікуємо, розвиваємо, але ми, очевидно, мусимо констатувати, що немає того результату, котрий ми всі хочемо і котре хоче від нас все міжнародне співтовариство. Тому, перш за все це робота над помилками боротьби з корупцією. Основна річ, котра я зараз би хотів сказати, я хотів би вам нагадати і ця тема мусить бути розкрита під час парламентських слухань, що у нас в державі до цих пір, попри створення численних інституцій немає жодного органу, котрий відповідальний за ліквідацію незаконних схем корупційного характеру. Цей орган мусить бути створений, чи відновлений в країні і про це ми мусимо обговорювати. Це нам з вами потрібно, оскільки до нас з вами звертаються як до депутатів і просять, ліквідуйте ту чи іншу корупційну схему. Що ми далі будемо робити? Йти в суд.

Шановний український народ! Шановний український парламент! Звичайно, суспільство потребує широкої дискусії щодо боротьби з корупцією в Україні. Адже створивши масу антикорупційних органів, призначивши їм величезні-величезні заробітні плати, яких навіть у думках не можуть уявити наші селяни, наші робітники. Ми абсолютно не бачимо жодних результатів. Більше того, ми бачимо повне правове невігластво з боку антикорупційних прокурорів, з боку НАБУ. Фракція Радикальної партії пропонує на дані громадські слухання запросити антикорупційних прокурорів і детективів НАБУ. Ми їм подаруємо, за власний кошт купимо Кримінально-процесуальний кодекс і навчимо їх працювати виключно за законом, тому що боротьба з корупцією це не просто слова, це не піар у медіапросторі, це клопітлива робота – робота згідно чинного законодавства. І ніхто, ніколи і не за яких обставин не мусить переписувати Конституцію і закони України під окремо взятих людей, якби вони себе не назвали антикорупціонерами чи ким завгодно, тому що потім антикорупціонери у нас виявляються найбільшими корупціонерами. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, обговорення завершено. Ми переходимо до прийняття рішення я прошу всіх зайти в зал і приготуватись до голосування. Прошу секретаріат Верховної Ради запросити депутатів прошу голів фракцій запросити депутатів. Отже, колеги, я нагадую, що згідно статті 18 Закону "Про запобігання корупції" щороку до 1 червня парламент зобов'язаний проводити парламентські слухання на тему про стан реалізації засад антикорупційної політики в Україні. І тому прошу усіх підтримати даний проект Постанови, щоб ми виконали свої зобов'язання перед законодавством, яке ми і приймали в рамках антикорупційного пакету законів. Отже, колеги, прошу зайняти робочі місця, ми переходимо до голосування. І я ставлю на голосування проект Постанови про проведення 24 травня 2017 року парламентських слухань на тему "Стан реалізації засад антикорупційної політики в Україні" 24 травня 2017 року (номер 6126) за основу і в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. За-239 Рішення прийнято, постанова прийнята. Переходимо до наступного питання порядку денного – це проект Закону про внесення доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виготовлення та пропаганди георгіївської стрічки (номер 2987). прошу підтримати розгляд її за скороченою процедурою, колеги. Прошу підтримати, прошу проголосувати розгляд за скороченою процедурою. Голосуємо.

Колеги, не встигли всі. Я ще раз поставлю. І я ще раз ставлю, прошу сконцентруватися, за скороченою процедурою проект Закону 2987. Прошу проголосувати, кожен голос має вагу. Прошу підтримати, голосуємо. Прошу проголосувати за скорочену процедуру. Прошу підтримати.

За-174 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді народного депутата України Геращенка Антона Юрійовича, він буде доповідати і як автор, і від комітету. І тому я даю три хвилини. Достатньо буде, Антон? Прошу, три хвилини даю і для доповіді, і для співдоповіді. Будь ласка. 16:50:18 ГЕРАЩЕНКО А.Ю. Шановний Голово, шановні народні депутати, шановний український народе! Цей законопроект направлений і має на своїй меті протидію російській агресії в Україні. Річ у тому, що так звана георгіївська стрічка або колорадська стрічка вже давно є символом російської агресії проти України. Починаючи з 2005 року, російська пропаганда використовує георгіївську стрічку для того, щоб розколювати українську націю, розколювати український народ. Ми вже маємо позитивний досвід прийняття Закону про кримінальну відповідальність за використання нацистської та комуністичної символіки. Цим законопроектом пропонується ввести адміністративну відповідальність за ношення так званої георгіївської стрічки під час масових заходів, що визиває, як ви знаєте, збудження у багатьох українських патріотів. Причому в цьому законі передбачені виключення для ветеранів війни, які мають нагороди, які тримають в себе частину георгіївської стрічки, мається виключення для музеїв і передбачені всі ті самі виключення, які є для Закону про заборону націоналістичної... націонал-соціалістичної та комуністичної символіки. Таким чином цей закон буде протидіяти намаганням російської пропаганди розколювати українську націю, український народ. Пропоную проголосувати цей закон за основу і в цілому. Для того, щоби зараз люди не втручалися втручалися в бійки, а визивали поліцію, поліція складала адміністративний протокол, суд його розглядав. Якщо будуть законні підставі – особи, які будуть використовувати цю стрічку проти інтересів народу України в інтересах російської пропаганди, платили штрафи до бюджету. Дякую за увагу. Прошу провести запис: два – за, два – проти.

Дмитро Лінько, Радикальна партія. Шановні колеги, я хочу нагадати тим, хто забув 14-й рік, коли тільки починалася війна, наших військових зупиняли якраз з георгіївськими стрічками. Це був знак, який відрізняв українські сили і сили ворога. Хочу нагадати, що георгіївська стрічка не має ніякого відношення до Другої світової війни і як символ була вигадана російською пропагандою. Цей закон дуже простий, і ми можемо приймати його одразу в цілому. Він не стосується нагород, і ті ветерани, які мають нагороди, вони можуть спокійно їх носити. Але для того, щоб на наших вулицях кожного разу проросійські сили і "п'ята колона" тут не створювали свої провокації, не використовували свої, антиукраїнські, символи для того, щоб розхитувати ситуацію в Україні, ми повинні очистити наші мізки, очистити наші голови, тому що гібридній війні ми воюємо не тільки зброєю, а ми воюємо пропагандою і ідеями. Тому ми маємо пропагувати українські символи, українські ідеали і ідеї. А те, що нам нав'язує ворог: свої символи, свою історію – і все це намагається нам впихнути, ми маємо заборонити. Тому дуже правильний закон, прошу всіх підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Береза Юрій Миколайович, "Народний фронт", будь ласка. Шановні колеги, по-перше, я хочу вас поздоровити сьогодні з черговою річницею перемоги українського козацтва, яка відбулася 16 травня 1648 року в Княжих Байраках під Жовтими Водами. Тоді українське військо разом з татарським військом вперше показало на міжнародному рівні, що є спільна армія. А тепер я звертаюсь до великих… нащадків нащадків великих предків. Ви знаєте, коли цирк імені Радянського Союзу – отой, що сидить тут ліворуч, – виступає і говорить про якісь святі речі для них, і махаючи при цьому цією клятою, клятою георгіївською стрічкою, яка була започаткована після знищення Запорізької Січі, мені не просто стає соромно і сумно, мені хочеться взяти кулемет і все ж таки положити цю всю наволоч! До яких пір ми будемо терпіти наругу "п'ятої колони"?! До яких пір вони будуть ковзати на історії і на пам'яті наших дідів?! Тому я закликаю. По-перше, ми повинні проголосувати і забути, як про страшний сон, про цю "радянську імперію", про цих клоунів, які до сих пір йорзають на пам'яті наших дідів, про цих клоунів, які "танцюють на кістках" наших дідів! Соромно! Я закликаю весь зал, особливо, хто зараз знаходиться в кулуарах. Прошу, прийдіть і проголосуйте. І давайте, просто ця Верховної Ради закриє ще одну історичну несправедливість, придумане радянським, "совіцьким агітпромом". Слава Україні!

Фракція "Самопоміч", безумовно, буде підтримувати цю ідею, оскільки очевидно, що і георгіївська стрічка стала вбивства українців в Україні. І беззастережно ми маємо прийняти цей закон. Але я хотів би, щоб ми сьогодні в контексті цього законопроекту поговорили про агресію, війну значно глибше і чесніше. Якою б мала бути відповідь української держави на вторгнення "русского мира" на зовнішню агресію? Чи непритягнення до відповідальності і поліцейських, які 9 травня цього року в місті Дніпро били ветеранів сучасної україно-російської війни? Чи непритягнення до відповідальності було би відповіддю тих людей, які били ветеранів війни в Полтаві на весні цього року? Скажіть мені, чи не гідним опором російському імперіалізму було нарешті скасування ліцензії телеканалу "Інтер", який десятки років несе ворожнечу? Який розпалює ворожнечу, якраз і несе той самий "русский мир" всередину нашої країни? Я переконаний, що заборона георгіївської стрічки на четвертий рік війни поруч з тим, що ми досі війну не назвали війною, вибачте, є цинізмом. Я думаю, що ті депутати, які справді хочуть чинити опір російському імперіалізму і цій гібридній війні, мають негайно розглянути Закон "Про тимчасово окуповані території", саме той закон, який покликаний відновити державний суверенітет України, закон, який захистить наших воїнів, закон, який захистить наших солдатів, закон, який врешті-решт перекладе всю юридичну відповідальність за агресію на Російську Федерацію,

як ви думаєте, яке було перше рішення, одне з перших рішень радянської влади в 1917 році в листопаді? Саме заборона георгіївської стрічки. Чому? Котляревський Петро, відомий воєначальник, громадський діяч, українець за походженням, кавалер Ордена Святого Георгія другого ступеня. відомий громадський діяч, генерал, нагороджений Орденом Святого Георгія третього ступеня. Десятки, десятки представників української аристократії нагороджені цим славетним орденом за особисту хоробрість. Тисячі українських селян, які служили в армії, нагороджені Георгіївськими хрестами за особисту хоробрість. До речі, орден було засновано після відомий подій Запорізькою Січчю, а наші козаки пішли захищати відповідні кордони. Саме з Георгіївськими хрестами було приєднано Крим, я кажу приєднано до сучасної території України. І з Георгіївськими хрестами захищали Крим і Севастополь в 70-і роки ХІХ століття. В 1941 році восени було відновлено георгіївську стрічку як гвардійську, а в 43-му році Орден Слави отримав відповідні кольори як солдатський орден. Ми сьогодні відмовляємось від нашої слави, від слави наших предків, ми відмовляємось від історії, а значить ви не маєте майбутнє. Зробивши людей нищими ви зараз відволікаєте увагу від того, що їм немає що їсти. Нормальна влада дає і хліба, і зрелищ.

Він спрямований на введення адміністративного покарання у вигляді високих штрафів для адептів руського мира, які виготовляють і пропагують оцей, так би мовити, імперський символ. Відверто кажучи, ми мали питання це законотворчо вирішити ще у 2014 році, коли сепаратисти-окупанти, використовуючи оцей символ Другої світової війни, його для того, щоб нищити українські міста, для того, щоб вбивати українських синів, для того, щоб перетворити його у символ братовбивчої війни. І поряд з тим, якби вони хотіли цей символ вберегти, вони би його не заляпали кров'ю українських героїв. Та поряд з тим події останнього тижня вказують на те, що оці символи Другої світової війни, свято Перемоги, свято Перемоги у Другій світовій війні Кремлем використовується… пропаганди свої імперських амбіцій. Давно георгіївська стрічка стала символом російського шовінізму, зверхності над іншими народами задля розповсюдження своїх імперських амбіцій. А тому ми повинні виключно зробити все належне, щоб вшанувати істинних героїв в боротьбі за незалежність України і в боротьбі з фашизмом, а "колорадів" ізолювати і по можливості утилізувати. Слава борцям за волю України! Сергій Власенко одна хвилина. 17:02:34 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановні колеги! Фракція "Батьківщина" підтримає цей законопроект, абсолютно беззаперечно, тут немає жодних проблем. просто є єдине питання, а як ми всі будемо відноситися до того, що 9 травня цього року Липецька фабрика була обвішана георгіївськими стрічками, що Липецька фабрика випускала і продовжує випускати цукерки з георгіївською стрічною, що люди ці сплачують податки в країну-агресора, мільйони доларів Сполучених Штатів Америки, отримують дивіденди звідти. Давайте, прийнявши цей закон, приймемо закон, яким ми введемо адміністративну відповідальність за отримання дивідендів із підприємств, які працюють на території Російської Федерації і запровадимо санкцію, яка передбачена Кодексом про адміністративні порушення, конфіскація цих грошових коштів в державний бюджет України, а також конфіскація знаряддя злочину.і так дуже швидко Петро Олексійович виконає свій обов'язок по продажу Липецької фабрики, бо вона конфіскована в Український державний бюджет. Давайте говорити про це, давайте говорити не лише про загиблих героїв, про яких… ГОЛОВУЮЧИЙ.

захищали країну, нашу незалежність, нами були вилучені кілометри, я не перебільшую, кілометри георгіївських стрічок, це були рулони і ці рулони не відносяться до тих стрічок наших дідів, які воювали, до тих наших предків, які отримували нагороди, в цьому законопроекті вони розрізняються. Але хочу звернутися до тих, хто пропонує цей законопроект. Чому цей законопроект подається саме після так званих подій 9 травня, чому ті люди, які створили цю подію там, вже відпущені під заставу? Чому не покарані всі міліціянти чи поліціянти, які до цього причетні, а вихваляється МВС? Ні, мають відповідати всі, включаючи міністра. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. І заключний виступ – Андрій Іллєнко, одна хвилина. Прошу заходити в зал, приготуватися до прийняття рішення. Будь ласка, запросіть депутатів в зал. Андрій Іллєнко, "Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Насправді це добре, що сьогодні, дуже добре, що ми сьогодні розглядаємо цей законопроект і я дуже сподіваюся, що знайдеться 226 депутатів, які проголосують "за" і все-таки українців більше, ніж ватників у Верховній Раді. Але дуже погано, що такі законопроекти виносяться тільки після того, як проблема стає вже величезною, як це сталося на 9 травня, коли просто по всій Україні була спроба сепаратистського реваншу. Я хочу сказати, що ще два роки тому до того, як був зареєстрований цей законопроект, який ми зараз розглядаємо, ми, свободівці, зареєстрували системний законопроект про заборону пропаганди імперіалістичних ідей, де передбачена не просто адміністративна відповідальність, а в тому числі і кримінальна відповідальність за подібні дії, якщо, наприклад, вони вчиняються повторно, ми передбачаємо відповідальність до тих, хто розповсюджує, роздає, ввозить в Україну ці георгіївські ленточки і тому подібне. Там є дуже багато речей, на жаль, в цьому законі є прогалини, але треба голосувати "за", це тест для українського парламенту. Колеги, прошу заходити в зал і два слова скажу. Я історик і можу дуже довго говорити про історію георгіївської стрічки, нагадувати про Власова, армія якого воювала в нацистській армії Гітлера, але ми говоримо про сьогодення. І я хочу нагадати, сьогодні йде війна і Георгіївська стрічка стала символом окупаційної війни Російської Федерації проти України. Ці стрічки сьогодні носять ті, хто розв'язав війну проти України, хто щоденно стріляє у наших воїнів, хто вбиває мирних жителів Авдіївки і інших міст, від Майдану і до сьогодні цей символ став символом російської агресії, і елементом для дестабілізації в Україні. Я сподіваюся, парламент об'єднається, щоб ми не допустили більше таких провокацій, які були, зокрема, і востаннє, 9 травня в Дніпрі. Колеги, я прошу всіх об'єднатись і ще раз показати, що це український парламент, який за стабільність, за розвиток української держави і за українську перемогу. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виготовлення та пропаганди георгіївської стрічки (номер 2987) за основу і в цілому. Прошу підтримати, прошу проголосувати, колеги. Голосуємо, патріоти-українці, голосуємо! Прошу підтримати, 2987, в цілому. Прошу підтримати, прошу проголосувати, голосуємо.

238 – за. Закон прийнято. Я впевнений це важливий закон для України. Прошу по фракціям включити.

Колеги, наступний в порядку денному блок питань "включення в порядок денний сесії". Я хочу нагадати, що ми узгодили, що у вівторок ми включаємо в порядок денний сесії депутатські ініціативи, а в четвер – урядові ініціативи. Усі мали можливість ознайомитись з тими питаннями, які включаються в порядок денний сесії. Колеги, прошу не розходитись, зараз не буде обговорення, зараз будуть швидкі голосування. Тому я дуже прошу всіх я буду називати кожен законопроект і потім зал буде визначатись шляхом голосування. Колеги, будь ласка, не виходьте з залу. І ми переходимо до розгляду цього блоку. Перший: проект Закону про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг (номер 6437). Лишень включення в порядок денний сесії, щоб міг комітет розглядати, прошу проголосувати, прошу підтримати це комітет Співаковського, прошу підтримати.

Наступний проект Закону про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих актів України щодо забезпечення прав власників (користувачів) приміщень жилого будинку (6424). Скуратовський Сергій Іванович. Комітет пропонує. Прошу проголосувати, прошу підтримати. 6424, прошу підтримати. Голосуємо лишень включення у порядок денний сесії. За-189 Рішення не прийнято. Наступний проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Держаний бюджет України на 2017 рік" (щодо забезпечення фінансування місцевих виборів). Я хочу нагадати, що на останній Погоджувальній раді дуже гостро підняли це питання про забезпечення фінансування місцевих виборів. Всі, хто є в цьому зацікавлені, прошу підтримати включити у порядок денний сесії. 6431, прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. Змобілізуємося і проголосуємо. Це фінансування місцевих виборів. За-217 Колеги, я ще раз озвучу, бо не вистачило всього кілька голосів. Це лишень включення у порядок денний законопроекту, який передбачає зміни до бюджету і щодо фінансування місцевих виборів. Колеги, це не є питання будь-якої політичної партії, це питання і обов'язки всієї держави і кожного депутата. Давайте відкинемо політику і включимо в порядок денний сесії. Колеги, прошу сконцентруватися, кожний голос має вагу. Будь ласка, займіть робочі місця. Я ще раз ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет" (щодо забезпечення фінансування місцевих виборів) (6431). Лишень включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо, прошу підтримати. Прошу підтримати, колеги. Уважно! За-228 Рішення прийнято. Наступний: проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції" щодо розроблення трирічних планів заходів з підтримки розвитку індустрії програмної продукції (6160). Це є Комітет з питань інформатизації та зв’язку. Прошу підтримати включення у порядок денний сесії. Прошу проголосувати 6160 – включення у порядок денний сесії. Прошу підтримати, колеги. Голосуємо.

Наступний: проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами" щодо удосконалення механізму фінансування поводження з радіоактивними відходами. Колеги, це питання екологічної політики. І в мене є величезне прохання до вас, наступного тижня має бути блок екологічної політики – тут відкинуті будь-які політичні протиріччя – і підтримати включення у порядок денний сесії. колеги, 6435, включення у порядок денний сесії, Комітет екологічної політики. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги! Прошу підтримати. В нас весь час було розуміння спільне по питанням екологічної політики, я сподіваюсь, і зараз ми його продемонструємо.

це питання, яке має загальну підтримку в залі. Я дуже прошу змобілізуватися. Колеги, я теж не розумію... Я прошу змобілізуватися максимально. Питання екології і безпеки наших дітей – це зобов'язання кожного з депутатів, а не коаліції або опозиції, інакше все в голові перевертається, якщо це інакше, якщо ми будемо ділити хто має відповідати за майбутнє наших дітей. Всі ми відповідаємо, всі ми є влада. Давайте приймати відповідальні рішення. Колеги, я ще раз ставлю лишень включення в порядок денний сесії проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами" щодо удосконалення механізму фінансування поводження з радіоактивними відходами (6435), лишень включення в порядок денний сесії, щоб комітет міг розглянути, колеги. Прошу підтримати, прошу проголосувати, колеги. Кожен голос має вагу, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. Підтримайте, колеги. Голосуємо, колеги, прошу підтримати, голосуємо. За-239 Дякую за відповідальну політику. Ми зараз маємо цілий блок тих екологічних питань, і я відразу до наступного Це проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення поводження з радіоактивними відходами. Це фактично на ту ж саму тематику, але це вже подає бюджетний комітет, тут йдеться про фінансування забезпечення поводження з радіоактивними відходами (6436). Я прошу підтримати включення в порядок денний сесії, колеги. Прошу проголосувати, також відкинути будь-які політичні протиріччя, зайняти робочі місця і проголосувати. Колеги, прошу підтримати включення в порядок денний сесії 6436. Будь ласка, голосуємо, голосуємо, колеги. Прошу підтримати, голосуємо.

Наступний: проект Закону про внесення змін до Закону України "про Державний бюджет України на 2017 рік" щодо збільшення обсягу видатків на заробітну плату працівникам державних підприємств космічної галузі. Це теж питання, яке пропонується Комітетом з питань бюджету. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. 5693. Прошу проголосувати, прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Підтримаємо космічну галузь. Колеги, голосуємо.

211. Немає. І, колеги, останній. Це є проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державних гарантій для гірських та високогірних населених пунктів (6439). Це є комітет Власенка Сергія. Прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Підтримаємо гірські та високогірні населені пункти. Прошу проголосувати. Прошу підтримати.

Це є Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (нова редакція) з пропозиціями Президента України (2489). Хочу нагадати, це дуже фундаментальний і важливий закон, який ми прийняли. Але, на жаль, десь під час дискусії розбалансували його поправками. Президент вніс зі своїми поправками цей законопроект. Зараз тільки виясню, яка має бути процедура. Ми ставимо скорочену, чи ні? Ні, не ставимо. Він так розглядається. Він має розгляд за спеціальною процедурою. Нагадаю вам, як виглядає спеціальна процедура: доповідь Представника Президента – відповіді на запитання, співдоповідь головного комітету – відповіді на запитання, а потім –голосування. Така є спеціальна процедура цього законопроекту. І я запрошую до доповіді Представника Президента України у Верховній Раді Луценко Ірину Степанівну. Пані Ірино, будь ласка, переходимо до розгляду Закону України 2489. Шановний пане Голово! Шановні колеги! Прийнятий Верховною Радою України 9 лютого 2017 року Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (реєстраційний номер 2489) не може бути підписаний Президентом України, виходячи з наступного. Даним законом зокрема пропонується визначати посадові оклади службовців місцевого самоврядування залежно від розміру мінімальної заробітної платні. Разом з тим, слід зазначити, що 1 січня 2017 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (№1774), яким, зокрема, передбачено, що з вказаної дати мінімальна заробітна платня не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових окладів і заробітної плати працівників та інших виплат. Крім того, відповідного до чинного законодавства для визначення розмірів посадових окладів державних службовців, суддів, прокурорів, працівників НАБУ, членів НАЗК розрахунковою величиною є прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року, а не розмір мінімальної заробітної платні. З огляду на вище вказане, а також враховуючи те, що при визначені посадових окладів, заробітної платні осіб, які перебувають на публічній службі, має застосовуватися єдиний підхід, Президент України пропонує положення закону, що надійшли на підпис, узгодити із вимогами Закону України 1774 та при визначенні розміру посадових окладів службовців місцевого самоврядування як розрахункову величину застосувати прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Друге. Також законом пропонується встановити, що його положення, зокрема в частині порядку вступу громадян України на службу в органи місцевого самоврядування за результатами конкурсу, не поширюватимуться в тому числі на заступників сільських, селищних, міських голів. З цього приводу слід зазначити, що таких підхід не забезпечуватиме можливості належної перевірки професійної компетентності осіб, які претендуватимуть на зайняття відповідних посад. Відтак, з метою врегулювання зазначеного питання голова держави пропонує поширити порядок вступу громадян України на службу в органах місцевого самоврядування за результатами конкурсу також на зайняття посад заступників сільського, селищного, міського голови. Прошу підтримати пропозиції Президента України. Дякую за увагу. Дякую, шановні колеги. Це обговорення в нас йде по спеціальній процедурі. І тому зараз ви маєте право записатися на запитання до доповідача. Будь ласка, прошу записатися.

Купрієнко народний депутат, ваше запитання, від Радикальної партії Ляшка. 17:24:39 КУПРІЄНКО О.В. Олег Купрієнко, Радикальна партія Олега Ляшка. Заходимо на сайт Верховної Ради, відкриваємо законопроект 2489, дата реєстрації пропозицій Президента. Увага! 30.03.2015 року. На вулиці, якщо я не помиляюсь, 2017 рік. Це про ефективність роботи влади і, зокрема, щодо проведення реформ. Запитання. Чому два роки ніхто нічого не робив, маючи найбільшу фракцію у Верховній Раді, для того, щоб навести лад у службі органів місцевого самоврядування? Дякую.

ці зауваження датовані 2015 роком. В мене запитання до вас, чому комітет профільний, який мав розглядати ці питання, так затягнув їх довго. Я як Представник Президента в парламенті місяць-півтора тому працювала з комітетом, ми проговорювали ці питання, у нас є додаткові аргументи з цього приводу, зсилка на інші нормативні акти, на інші статті, я можу вам їх зацитувати, зі сторони Президента були розроблені і додаткові пропозиції. Я думаю, що в цьому питанні треба розібратися і з комітетом профільним. Не до нас, не до нас. Адміністрація Президента і наш кабінет працювали.

Любомир Зубач, "Об'єднання "Самопоміч". Шановна пані Ірино, чи вам відомо, що основною метою реформи публічної служби було розмежування адміністративних і політичних посад. І якщо ми говоримо, наприклад, про державну службу, про уряд, то в уряді такими політичними посадами є міністри і їх заступники і коли приймався цей закон, то в Президента не було зауважень, що заступники міністрів не проходять конкурсного відбору. Чому ж застосовуються подвійні стандарти по відношенню до місцевого самоврядування і ставиться питання про проходження конкурсу заступниками сільських, селищних голів, які так само є виборними посадами і які повинні відокремлюватись від адміністративних. І друге питання. Як ви собі уявляєте конкурс на посади заступників при тому, що в подальшому заступники мають все-одно виноситись на затвердження відповідних рад, сесій відповідних рад – це абсурд. Будь ласка, мікрофон пані Ірині. Відповідно до частини четвертої статті 51 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", окрім сільського, селищного, міського голови, до складу виконавчого комітету ради за посадою входить лише секретар відповідної ради та староста, старости – прошу дослухати, прошу дослухати, я слухала вас уважно! – які мають особливий статус. А це в свою чергу, означає, що інші члени виконавчого комітету, заступника голови селищного, сільського, міського голови, керуючий справами секретаря виконавчого комітету, керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів влади повинні мати єдиний уніфікований статус службовця місцевого самоврядування. Уніфікованого статусу заступника сільського, селищного, міського голови, керуючими справами… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, дайте 30 секунд завершити. ЛУЦЕНКО І.С. … та інших виконавчих органів влади, як службовців місцевого самоврядування, ліквідує ризики надмірної політизації процесу формування та діяльності виконавчого комітету ради. Оскільки на більшість його членів буде поширюватися дія положень Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", оце вам основна відповідь.

Колеги, я хочу пояснити людям що сталося з тим законопроектом про службу в органах місцевого самоврядування і пояснити тим службовцям місцевого самоврядування, які чекають вже більше року на цей законопроект. Законопроект був зареєстрований в парламенті в 2015 році, більше року комітет відпрацьовував його до другого читання, врегулював величезну кількість поправок, провів робочу групу з більше ніж 50-ти учасників, запросив міжнародних експертів, експертів Ради Європи, Асоціація міст відпрацювала надзвичайно плідно над цим законопроектом, а всі інші профільні асоціації також були долучені. Законопроект отримав дуже-дуже позитивні відгуки Ради Європи, експертів Ради Європи, експертів проектів з децентралізації та інших міжнародних експертів, яким ми довіряємо. Законопроект був прийняти в цій Раді, пройшов повну процедуру обговорення кожної поправки, яка виникала суперечності і виникала заперечення,

замінити, фактично, прив'язку зарплат службовців місцевого самоврядування з відповідним коефіцієнтом до мінімальної заробітної плати, як це має бути за логікою, як це було завжди і прив'язати з коефіцієнтом до мінімального прожиткового мінімуму. Ми всі розуміємо чому це було зроблено, фактично, три тисячі 200 заявлена мінімальна заробітна плата, красива, яка була заявлена Прем'єр-міністром не працює і Президент пропонує прив'язати до тисячі 600 гривень мінімального прожиткового мінімуму. У нас є висновок Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України, що до цієї поправки пана Президента, де управління Верховної Ради говорить про те, що це суперечить визначенню поняття "прожитковий мінімум" у Законах України "Про прожитковий мінімум", "Про державні соціальні стандарти та соціальні гарантії" та не підтримує таку відв'язку від мінімальної зарплати і прив'язку до мінімального прожиткового мінімуму. Втім, комітет розглянувши цю пропозицію Президента прийняв рішення підтримати цю пропозицію номер один, Президента. Пропозиція номер два викликає дуже багато запитань у тих людей, які розбираються трошки у місцевому самоврядуванні і будь-коли працювали з місцевим самоврядуванням. Президент пропонує фактично у своїй другій поправці до цього законопроекту фактично фактично створити істотні проблеми в призначенні на посади в органах місцевого самоврядування. Як ви знаєте, відповідно до Закону про місцеве самоврядування наразі заступники сільського, селищного, міського голови затверджуються відповідною радою за пропозицією голови. Ви також, мабуть, знаєте і пам'ятаєте, що головною новелою, однією з головних новел реформи публічного управління і публічної служби було, в тому що у нас є політичні посади і розподіл на політичні посади, а також на посади службовців місцевого самоврядування та державних службовців. От всі службовці вони призначаються за конкурсними процедурами та за відкритим тоді як політичні посади такі, як, наприклад, є заступник сільського, селищного, міського голови фактично призначаються так, як і записано в законі відповідною радою за пропозицією голови, і по своїй суті не є посадами місцевого самоврядування службовців або державної служби. Тут Президент пропонує, щоб заступники сільського, селищного, міського голови обиралися по конкурсу навіть не дивлячись на те, що вони затверджуються відповідною радою за пропозицією цього голови. Головне-юридичне управління не підтримує цієї пропозиції. А ця пропозиція викликала дуже багато заперечень на комітеті і членами комітету була відхилена. Комітет проголосував проти цієї другої пропозиції Президента України. Тому, беручи до уваги висновок Головного юридичного управління, беручи до увагу позицію Асоціації-міст, яка дуже плідно працювала над цим законопроектом та експертів, які були присутні під час напрацювання цього законопроекту до другого читання, комітет вирішив: перше – рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини шостої статті 135 Регламенту Верховної Ради частково прийняти пропозиції Президента України до Закону "Про службу в органах місцевого самоврядування", підтримати пропозицію номер (щодо прив'язки до мінімального прожиткового мінімуму) і відхилити пропозицію номер два (щодо конкурсу на посади заступників сільських (селищних) та міських голів) та прийняти Закон і подолати вето Президента. У цьому разі я також попрошу парламент доручити комітету при підготовки тексту Закону на підпис Голові Верховної Ради зробити спільно з Головним юридичним управлінням його техніко-юридичне доопрацювання. Якщо ж ця пропозиція не буде прийнята цією залою, то тоді в разі непідтримки парламентом, комітет рекомендує Верховній Раді відповідно до частини 8 статті 135 Регламенту направити закон на доопрацювання у комітет. І тут, колеги, я попрошу вас сконсолідуватися, не втрачати закон, над яким працюємо ми всі спільно разом більше двох років. І, дійсно, в разі непідтримки першої пропозиції направити на повторне Позиція зрозуміла. Якщо не проходить пропозиція комітету, на повторне друге читання в комітет. Колеги, згідно Регламенту зараз у вас є можливість записатися на запитання до доповідача. Будь ласка.

Володимир Михайлович Литвин, ваше запитання. Колеги, будь ласка, сядьте всі, щоби Володимир Михайлович Литвин мав можливість задати запитання. Будь ласка. Шановна колего, наскільки я розумію, відповідно до Конституції України Президент України перевіряє Закони на відповідність Конституції України. Скажіть, будь ласка, яку норму Конституції України порушено цим законом? Інакше ми маємо справу з тим, що Конституційний Суд, усі Президенти – я наголошую – всі президенти в сучасній історії України займаються нормотворчістю, підміняючи Верховну Раду України. Дякую.

Навіть більше, я мушу сказати про те, що в своїх пропозиціях, пропозиції викладені не текстовно, тобто пропо... Президент повернув на доопрацювання закон у Верховну Раду з двома пропозиціями, які викладені концептуально без конкретних змін словесних в конкретні норми. Тому комітет, навіть якщо зала підтримає вето Президента зараз фактично на цей закон і прийме з пропозиціями Президента, у нас немає тексту від Президента і комітет буде змушений вигадувати, що Президент мав на увазі і роботи цей текст. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Євтушок, ваше запитання. Сергій Євтушок, Рівненщина, "Батьківщина". Пані Олена, ну, тут все зрозуміло. Я от думаю по другій частині, що все ж таки по конкурсу по заступник сільського, селищного, міського голови, очевидно, що Президенту хтось порадив, бо він не працював, напевно, в органах місцевого самоврядування, аби і цю, скажімо так, інститут народовладдя низовий, який здійснює управління на низових управлінських ланках, контролювати. Але в мене питання до вас по першій поправочці. у відсотках, можливо, скільки приблизно будуть втрачати наші службовці, які служать в органах місцевого самоврядування, якщо ми дійсно підтримаємо Президента і відв'яжемо від мінімальної заробітної плати до мінімального прожиткового мінімуму коефіцієнт? Дякую вам за непросте запитання. Я не можу сказати у відсотках, тому що я не можу це порахувати, але я точно можу сказати, що однією з новел головних цього Закону про службу в органах місцевого самоврядування було в тому числі дати можливість Раді збільшувати зарплати тим успішним службовцям, які виконують

та бюджету міської ради, наприклад. Це і є процес децентралізації, коли за допомогою ефективної децентралізації, об'єднання громад, ефективного управління, залучення інвестицій можна отримувати кращих експертів служби органів місцевого самоврядування і більше їм платити. Ну, на жаль, Президент накладає вето фактично на цю норму і просить прив'язати все до 1 тисячі 600 гривень мінімального прожиткового мінімуму. Дякую. У мене таких два запитання. Ну, перше: хто порадив Президенту, фактично його підставивши? Ну, фізично як можна провести конкурс, наприклад, заступника сільського голови, якщо в селі, наприклад, проживає 150-200 чоловік? це повний абсурд. Друге. Яка ж зневага демонструється цими пропозиціями до органів місцевого самоврядування, коли ми приймали Закон "Про державну службу України", де аналогічна норма не запропонована ані до заступників міністрів, ані до заступників голів обласних, районних державних адміністрацій, а органи місцевого самоврядування зобов'язуються проводити конкурс Дякую за запитання. Дійсно, на комітеті під час дискусії звучали аргументи про те, що є абсолютно ненормальним і фактично є нісенітницею зобов'язувати проводити конкурси на посади заступників сільського або селищного голови. Але при тому вся концепція взагалі реформи, вона є розподілом, як я вже казала, на політичні посади та посади служби. Тому фактично ця структура ламається цією пропозицією Президента. І саме тому комітет не підтримав цю пропозицію Президента. Дякую. ми домовились про наступну послідовність. Я прошу уважно Представника Президента і голову комітету. Спочатку я поставлю подолання вето. Якщо подолання вето не проходить, я ставлю пропозицію направити в комітет на доопрацювання. Так? Приймається така послідовність? Тому, колеги, я прошу зайняти робочі місця. Для того, щоб ми змогли доопрацювати закон, як розумію, комітет пропонує доопрацювати на базі комітету. приймається така послідовність? Отже, колеги, я ставлю першою пропозицію: Закон України в органах місцевого самоврядування (2489). Перша пропозиція: подолати вето Президента України. Необхідно 300 голосів. Хто підтримує подолання вето Президента, прошу проголосувати. Хто за подолання вето президента, прошу голосувати. За-129 Рішення не прийнято. І, колеги, тепер я прошу всіх об'єднатися навколо пропозиції, яка була висловлена від імені комітету: направити в комітет на доопрацювання. Прошу зайняти робочі місця, переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування… так, комітет? Отже, я ставлю на голосування направити в комітет на доопрацювання Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (2489). прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Голосуємо згуртовано, організовано. Прошу підтримати. Голосуємо.

даний проект закону. Колеги, наступний в порядку денному дуже важливий Закон про внесення змін до Закону України "Про попереднє ув'язнення" щодо забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного Комітету Комітету Червоного Хреста до осіб, взятих під варту (номер 5574). Я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою, колеги. Прошу проголосувати, прошу підтримати за скорочену процедуру. Прошу. Голосуємо.

169 –за. Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді народного депутата України Паламарчука Миколу Петровича. Будь ласка, Микола Петрович.

Зазначеним законопроектом пропонується доповнити статтю 12 "Надання побачення особам, взятим під варту" Закону України "Про попереднє ув'язнення" новою частиною п'ятою, відповідно до якої представникам Міжнародного Комітету Червоного Хреста побачення з особами, взятими під варту, надається адміністрацією місця попереднього ув'язнення безперешкодно та без обмежень в кількості таких побачень та їх тривалості у випадках та у відповідності до умов Женевської конференції 1949 року про захист жертв війти з повідомленням слідчого або суду, який здійснює це кримінальне провадження у вільний від виконання слідчих дій та судових засідань час. На підставі викладеного, з огляду на важливість зазначеного законопроекту, пропоную Верховній Раді України законопроект за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Дякую за увагу. Дякую вам. До співдоповіді запрошується голова комітету Кожем'якін Андрій Анатолійович, будь ласка. 17:44:35 КОЖЕМ’ЯКІН А.А. Шановний головуючий, шановні народні депутати! Комітетом з питань законодавчого забезпечення і правоохоронної діяльності підготовлений до розгляду проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про попереднє ув'язнення" щодо забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до осіб взятих під варту. Проектом пропонується доповнити статтю 12 Закону України "Про попереднє ув'язнення" новою частиною п'ять відповідно до якої представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста побачення із особами взятими під варту надається адміністрацією місця попереднього ув'язнення безперешкодно, без обмеження кількості таких побачень та їх тривалості у випадках та відповідно до умов Женевської конвенції 1949 року про захист жертв війни з повідомленням слідчого, або суду, які здійснюють кримінальне провадження у вільні від виконання слідчих дій та судових засідань час. Автори проекту зазначають, що на сьогодні законодавством України визначено загальний порядок надання побачень особам, взятих під варту. Так частиною першою статті 12 Закону України про попереднє ув'язнення передбачено, що побачення таким особам із їх родичами або іншими особами може надавати адміністрація місії попередньо ув'язнених лише з письмового дозволу слідчого або суду, які здійснюють кримінальні провадження, не менше трьох разів на місяць всього. Тривалість побачення встановлюється від однієї до чотирьох годин. Тобто це дуже такий європейський необхідний закон, який чітко виконує вимоги конвенції, Женевської конвенції від 1949 року. Тому комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді під час розгляду у першому читанні прийняти закон у першому читанні за основу. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Прошу провести запис: два – за, два – проти. Будь ласка. Лунченко, будь ласка.

Ленський Олексій Олексійович, передає слово Андрію Лозовому. Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Я хотів би, шановні колеги, щоб ви замислилися, що ті громадяни, які перебувають за ґратами – це теж живі люди. Провина багатьох них не доведена і доведена не буде, до багатьох людей там немає гуманного ставлення. В системі пенітенціарної служби абсолютний бардак, про це знають всі, хто розуміється, що відбувається в галузі. І те, що у нас немає досі такого закону – це ганьба, це варварство, це середньовіччя. Адже з 1859 року, коли був заснований Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, рух, який нині налічує у світі, вдумайтесь, 97 мільйонів волонтерів-добровольців, які захищають право людини на життя і на здоров'я, в першу чергу, право солдата. То те, що сьогодні наші заклади системи виконання покарань вони не мають вільного, безперешкодного доступу, є порушенням прав людини, є порушенням Женевської конвенції, є абсолютним архаїзмом минулого, який пахне нафталіном сталінізму і нацизму. Це абсолютне знущання над людьми те, що сьогодні представник руху Червоного Хреста не може підійти до ув'язненого і захистити його право на здоров'я. До мене і до багатьох інших колег приходять десятки звернень щодо порушення прав у слідчих ізоляторах в першу чергу, по часті це порушення прав на охорону здоров'я саме добровольців, провина яких у більшості випадків доведена не була і доведена ймовірно не буде за браком доказової бази. І ці люди, які часто не є святими, але такі самі люди як усі ми, які як і кожна людина, має право на гідне, нормальне, медичне забезпечення. Дякувати Богу, за ініціативи Радикальної партії ми добилися програми з безкоштовними ліками, зараз добиваємося програма з безкоштовним обстеження для громадян. Але ті люди, які перебувають за ґратами вони так само мають право на медичне забезпечення. Закликаю вас підтримати цей європейський, цей гуманістичний проект закону. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Юрій Мірошниченко, будь ласка, з трибуни.

говоримо про ті наші здобутки, про ті проблеми, які існують, на жаль, в нашій країні. Але демократія і ті європейські стандарти, про які ми так багато говоримо, починаються, в першу чергу, з поваги до особи, до людини. І те, що пропонується сьогодні нам дати можливість представникам Червоного Хреста, захищаючи право ув'язнених, заарештованих осіб, на здоров'я, на гуманне ставлення, воно нас не тільки на словах, а й на справі наближає до того, чого ми всі разом з вами прагнемо. Я як голова підкомітету профільного, працюючи з нашими колегами із європейських структур, із нашими експертами, правозахисниками, підготували вже не один законопроект, спрямований на гуманне гуманне і гуманізацію до ув'язнених. Шановні колеги, я прошу всіх присутніх в залі підтримати цей правильний законопроект і дати можливість тій організації, яка користується авторитетом у світі, долучитися і допомогти нам у проведенні реформи пенітенціарної системи. Дякую вам за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Сергій Мельничук, будь ласка, одну хвилину, і потім Ірина Сисоєнко, одну хвилину. Шановні українці, колеги! Пенітенціарна служба має реформуватися і дійсно Червоний Хрест має

група "Воля народу", пропонуємо прийняти тільки це в першому читанні. До другого читання внести поправки саме в тому, що багато хто з наших військовослужбовців, волонтерів, взагалі громадян України знаходяться на непідконтрольних територіях. І Червоний Хрест не має доступу зараз на ті території. Тому голосуємо тільки в першому читанні і пропозиції все-таки внести зміни, щоб Червоний Хрест мав доступ до тих людей, які знаходяться в полоні у сепаратистів. Дякую. Будь ласка, Ірина Сисоєнко, одна хвилина. І потім – Шановні колеги, це надзвичайно важливий законопроект, тому що буде можливість у людей, які знаходяться під вартою, одержувати додаткову допомогу, а саме, лікарські засоби, які можуть бути поставлені представниками Міжнародного Червоного Хреста до тих людей, як і знаходяться у в'язниці і потребують допомоги, також це харчі, це одяг – все те, що сьогодні вкрай необхідно тим людям, які перебувають під вартою. І фракція "Об'єднання "Самопоміч" буде голосувати за цей законопроект в першому читанні. Але я хочу звернути увагу всіх присутніх на те, що - мабуть, про це ніхто не говорить, уряд України майже позбавив державного фінансування на Фонд оплати праці працівників Червоного Хреста України. Тож ми однією рукою даємо можливість таким людям допомагати нашим українцям, які знаходяться під вартою, а, з іншої сторони, уряд України припиняє фінансування роботи тих працівників. Відповідно зараз розформовуються по всій Україні, тому що немає коштів на заробітні плати. Люди звільняються, і, по суті, Червоний Хрест України І, по суті, просто Червоний Хрест України буде позбавлений такої фізичної можливості надавати допомогу громадянам. Тож я вимагаю змінити урядову позицію – і відмінити те фінансування, яке було багато років в нашій державі відповідно до міжнародної угоди між Україною і Червоним Хрестом. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, одну хвилину Володимир Ар'єв. Пане Володимир, будь ласка. Перепрошую, за хвилину переходимо до голосування. Я прошу секретаріат Верховної Ради запросити депутатів в зал. І прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. Будь ласка. Дякую. Шановні колеги! Це один з тих нечастих випадків, коли ми дійсно опікуємось питаннями прав людини. І я закликаю всіх проголосувати за цей законопроект. Оскільки ми знаємо, що пенітенціарна система на сьогоднішній день недореформована. І на сьогоднішній день фактично все забезпечення попередньо ув'язнених товарами, послугами, а також надання медичної допомоги залежить фактично від адміністрації закладу. Крім того, є можливість тепер ув'язненим, попередньо ув'язненим подати скаргу на тиск і отримати відповідним чином реакцію з боку міжнародних правозахисних організацій, в тому числі і шляхом подачі заяв до Червоного Хреста. Це повністю відповідає Європейській конвенції з прав людини, Женевської конвенції. Тому я вважаю, що ми, кожен із нас тут зобов'язаний просто проголосувати за цей законопроект про необмежене допущення представників Червоного Хреста до… Дякую. Колеги, переходимо до голосування. Я прошу зайняти усіх робочі місця. І я прошу приготуватись до голосування. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про попереднє ув'язнення" щодо забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста до осіб, взятих під варту (№5574) за пропозицією комітету за основу. Колеги, прошу проголосувати, прошу підтримати 5574 за основу. Голосуємо, колеги.

за. Рішення прийняте. Колеги, скорочену процедуру підготовки до другого читання давайте підтримаємо? Скорочену процедуру підготовки до другого читання. Прошу підтримати, прошу проголосувати скорочення строку подання пропозицій і поправок. Прошу підтримати.

199. Рішення не прийняте. Колеги, тепер я маю до вас прохання. Подивіться, я прошу увагу, в залі не розходитесь. В нас сьогодні є кілька проектів постанов про перейменування сіл, населених пунктів. Це не декомунізація, це в звичайному… Мукачеве перейменування, села Падалки Полтавського району питання, які не мають жодної дискусії, але ми їх з тижня в тиждень переносимо. Я звернусь до залу з проханням: давайте підтримаємо це, колеги, у нас більше не буде часу, я продовжу на 15 хвилин засідання, давайте ми тих кілька хвилин інвестуємо в наші громади, в людей, які чекають тих рішень. Отже, колеги, я прошу зараз підтримати, щоб ми перейшли до розгляду блоку питань про перейменування сіл і міст, які підготовлені Комітетом з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, хоча б кілька щоб ми розглянули. Колеги, давайте підтримаємо, тут нема політики. Прошу проголосувати, прошу підтримати, щоб ми зараз перейшли до цього блоку. Підтримаємо, колеги, це дуже швидко ми зможемо пройти. Колеги, будь ласка, голосуємо. Артур! Артур, підтримайте, будь ласка, голосуємо. Прошу проголосувати підтримку переходу до цих питань, прошу проголосувати, прошу підтримати, голосуємо.

Ще раз поставити чи нема сенсу? Давайте ще раз, щоб ми розглянули, можливо, ми без обговорення просто їх зможемо перейменувати. Прошу, колеги, я ще раз поставлю пропозицію, щоб ми перейшли до блоку питань Комітету з питань державного будівництва щодо перейменування сіл і міст, по яким до нас звернулися місцеві громади. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу проголосувати, голосуємо. Немає політичної волі, колеги, 197 – за. Але тим не менше ми провели дуже плідний день, ми прийняли важливі закони. І, я вважаю, що закон, який стосується георгіївської стрічки, це дуже символічне і важливе парламенту, яке нагадує нам про головне, про те, що ми парламент воюючої країни і повинні пам'ятати про те, що ми маємо кожного дня робити крок до української перемоги. Вітаю вас з сьогоднішнім днем, і завтра о 10-й годині ми продовжимо нашу непросту, але таку потрібну для країни роботу. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую